da statistički podaci daju potpunu sliku o važnim događajima iz oblasti privrede, kompletnog života jednog društva. Ovi podaci nam služe da bismo na vreme uočili greške u planiranju na svim nivoima. U ovom izveštaju nesporno vidimo gde su ozbiljne greške pravljene u prethodnim vladama do 2012. godine, gde se jasno vidi iz statističkih podataka da je ostalo između 400 i 500 ljudi bez posla, a to su greške koje su prethodne vlade pravile.Poslužio bih se sa još nekoliko statističkih podataka koji su neumoljivi kada je u pitanju nezaposlenost. Tu se vidi kako je ko radio. Do 2012. godine imali smo skoro 26,7% nezaposlenih u ovoj državi, danas je taj je taj podatak između 7-7,5%. To je ono za šta su ti podaci statistički važni, a važni su da građani mogu da vide da vide kretanje, obzirom da opozicija non-stop napada i kritikuje današnju Vladu i predsednika države, ne rade kako i koliko treba za ovu državu, a iz tih podataka vidimo potpunu razliku u onome što je bilo onda i šta je danas.Kada je u pitanju javni dug,

dok je danas ispod 60% i to je statistika koja pokazuje gde se država danas nalazi a gde je bila do 2012. godine.Još jedan podatak iz oblasti statistike jeste vezan za učešće budžeta Republike Srbije u punjenju PIO fonda koji se kretao skoro do 60% u vremenu do 2012. godine, dok je danas ispod 30%. I to građani Srbije treba da znaju,

na jučerašnji Predlog zakona o klimatskim promenama i pozdravio bih hrabrost i ono što je predložila gospođa Irena Vujović, naša ministarka. Ako je po onoj narodnoj – po jutru se dan poznaje, onda je ovo dobar put i dobar pravac u kome je Ministarstvo za životnu sredinu krenulo.Postavio

i više miliona za čišćenje divljih deponija i to se redovno ponavlja svake godine, kao po pravilu, da je to praksa i obaveza i, ono što je najgore, to čine isti pojedinci, svake godine se ponavlja ponovo stvaranje tih deponija, a ja bih rekao da je jedan od razloga loša kaznena politika. Jednostavno, ako vi nekoga kaznite 5.000 dinara u vršenju takvih radnji, prosto ga pozivate da to i ubuduće radi. Mislim da tu treba da se razmisli da se rigoroznije i strožije kažnjavaju ti koji redovno prave divlje deponije koje ugrožavaju životnu sredinu, a znamo kako se to manifestuje.Pozvao bih resorno ministarstvo i Vladu Republike Srbije, obzirom da se decenijama priča o regionalnoj deponiji u gradu Nišu koju treba da da pokrije i da upravljanje otpadom bude na jedan efikasniji i sasvim drugačiji način nikako da se krene, iz prostog razloga što u budžetu grada Niša nikad dovoljno sredstava za tako nešto molim da se iz sredstava iz budžeta ministarstva pomogne gradu Nišu kako bi što pre to sredio. Ipak je to jedan veliki grad. Pratio sam posetu predsednice Vlade i resornih ministara Kosjeriću, tamo je dosta sredstava obećano upravo za rešavanje problema deponija i individualnog grejanja, pa bih zamolio da se određeni deo sredstava opredeli za grad Niš.Nažalost, grad Niš, posebno u zimskoj sezoni, spada u red najzagađenijih gradova na teritoriji Srbije, ako ne i šire od toga, a razlog su upravo tih sedam-osam deponija koje se i dan-danas snabdevaju i greju na mazut. Kada je reč o individualnom grejanju, tu je slika sasvim drugačija. I tu bi trebalo da se porazmisli, obzirom da je Niš pokriven gasnim prstenom, ali je priključivanje vrlo malo, ispod 10%, pa da se stimulišu na neki način individualni korisnici grejanja, kako bi prešli na gas, jer je danas gas, obzirom da ga dobijamo iz drugih izvora snabdevanja, potpuno prihvatljiv, ali da se omogući da se na jedan duži period da rok plaćanja kako bi individualni korisnici grejanja mogli da koriste prirodni gas.Žao gas.Žao mi je što nije ministarka ovde, ali verovatno će ovo doći do nje, podsetio bih da smo u prethodnom periodu vodili bitku kada su u pitanju obnovljivi izvori kao što su termalne vode. Gradska opština Pantelija, na čijem sam čelu bio do izbora na mesto narodnog poslanika, ima istražno pravo da možemo da otvorimo bušotinu, gde struka kaže da grad Niš leži na vreloj vodi i to na dubini između 600 i 700 metara. Zamislite sad koja bi se revolucionarna stvar dogodila da se do toga i dođe. Nažalost, grad Niš nema ta sredstva. Radi se otprilike oko stotinak miliona. Mislim da država može u tom pravcu da to bilo od revolucionarnog značaja za grad Niš, da postane jedan od najčistijih gradova ne samo u Srbiji nego i šire od toga, iz prostog razloga što bi i veliki broj individualnih korisnika toplotne energije moglo da se priključi na tako nešto. Dakle, moja molba je upućena u tom pravcu, da se razmotri mogućnost da li je to izvodljivo i da li

Hvala, uvaženi potpredsedniče Narodne skupštine.Gospođo ministar, dame i gospodo narodni poslanici, pripadam onoj grupi ljudi koja koja veruje u statistiku i koja veruje i donosi odluke i svoje mišljenje i svoje stavove u skladu sa statistikom i statističkim projekcijama, kao jednom od vrlo, vrlo značajnih aspekata koji su važni za projekciju razvoja jedne države, razvoja ekonomije i svih društvenih pojava.Nažalost, mi u našoj zemlji imamo dve ne mogu da kažem vrste ali statistike koje pokazuju ono što je istina, ono što se događa u našem društvu, vezano za razne društvene oblasti i zbog čega je gospodin dr Miladin Kovačević i nebrojano puta napadan u raznim tajkunskim medijima, i to samo zato što je govorio ono što je istina i ono što je zasnovano na egzaktnim podacima, a vezano je za ekonomiju, vezano je za trgovinu, vezano je za sve ono što je naša zemlja, na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, uradila u smislu našeg razvoja, unapređenja ekonomije i u našoj zemlji, unapređenja naše geopolitičke pozicije, statistika koja je jasno pokazala rezultate u odnosu na 2012. godinu, rezultate u odnosu na one i onaj režim koji je ostavio bez posla preko 300 hiljada ljudi, koji je sproveo pljačkašku privatizaciju.Vučić

statistiku po pitanju rejtinga naše zemlje na Duing biznis listi Svetske banke unapredi za nekoliko desetina mesta, uspeo je da u ovoj godini koja je puna izazova, u kojoj imamo kovid krizu, u kojoj se borimo za zdravstveni sistem, za živote naših građana, za svako radno mesto, naša zemlja možda jedina u svetu poboljša svoj kreditni rejting, da naša zemlja i dalje nastavi sa infrastrukturnim radovima, da nastavi sa izgradnjom auto-puteva, izgradnjom infrastrukture, izgradnjom železnica, pokazavši da smo zemlja lider, pokazavši da naš lider predsednik Aleksandar Vučić ume, čak i u ovim katastrofalno teškom okolnostima, da vodi Srbiju ka boljoj budućnosti.I na kraju, da pomenem to da oni koji tu statistiku ne priznaju, oni koji napadaju ljude koji su stručni, koji nisu apsolutno stranački orijentisani, kao što je Miladin Kovačević, to rade zbog toga što i ta statistika neumoljivo pokazuje da SNS na čelu sa Aleksandrom Vučićem po svim istraživanjima javnog mnjenja, za koje je, naravno, da bi se realizovala potrebno znati statistiku i koriste se statističke tehnike i metode, ima poverenje više od 60% građana Republike Srbije, a ti kojima smeta ta statistika imaju podršku od onolikog broja ljudi, a to se smatra statističkom greškom, znači negde oko 1, 1,2, 1,3%.Ali to ne bi bio problem i nije sramota imati malu podršku građana, nije sramota baviti se politikom i nemati podršku građana, ne može svako da formira i da vodi stranku kakva je SNS, ne može svako biti veliki državnik kao što je to Aleksandar Vučić. I nije to strašno.

ti isti koji žele da sruše sve ono što je urađeno u prethodnih nekoliko godina po pitanju boljeg života građana Republike Srbije, njihova statistika i njihov skor, odnosno rezultat njihovog rada pokazuje se na njihovim računima desetine, odnosno hiljade kilometara daleko od Beograda, daleko od Srbije i ta statistika pokazuje da Dragan Đilas, kao neko ko je pod znacima navoda lider jedne bojkotaške opozicione stranke, sve ono što je radio kao ministar u Vladi Republike Srbije, kao neko ko je bio angažovan u Predsedništvu Republike Srbije, radio je samo i isključivo zarad sticanja sopstvenog bogatstva, zarad sticanja sopstvenog uticaja i pri tome nema dovoljno ni svesti, niti hrabrosti da prizna i da kaže – jeste, ja imam račune širom sveta.Vidim da je moja koleginica Sandra Božić iznela i jednu jako važnu činjenicu da pored Mauricijusa, Švajcarske, ti isti računi postoje i u američkoj državi Delaver. Siguran sam da će biti mnogo, mnogo iznenađenja, s obzirom da stotine miliona evra koje su, siguran sam, u ovom trenutku i sigurni smo u proteklom periodu došli iz raznoraznih poslova koji su oštetili državu, oštetili budžet i oštetili direktno građane Republike Srbije, da ćemo takve račune naći i da ćemo ovakve vesti koje je saopštio ministar finansija Siniša Mali i novinarka „Večernjih novosti“, da ćemo o tome slušati u narednom periodu.Ali takođe smatram da je jako važno da državni organi, kao što je Uprava za sprečavanje pranja novca, da naši pravosudni organi, naši sudovi reaguju i jednostavno istraže sve ono što je vezano za stanje na tim računima i sve ono što je vezano za poslove i transakcije koje su prethodile tome da toliki novci budu na tim računima u različitim poreskim rajevima.Ne bi bio nikakav problem da isti taj Dragan Đilas ima neku proizvodnju ovde u Srbiji, da ima neku fabriku ovde u Srbiji, da zapošljava ljude, da stvara od jednog dinara dva ili tri, da posluje na slobodnom tržištu, da izvozi određene robe i usluge, da pridonosi i naravno koristi razvoju BDP-a naše zemlje, ali nažalost sav ovaj novac je očigledno stečen iz veoma sumnjivih transakcija kojima su prethodili poslovi sa određenim državnim institucijama. Dakle, radi se definitivno o jednom jasnom izvlačenju novca i ono što je najgore po ovu državu i po naše građane, i tu treba biti otvoren i jasan, radi se o tome da je sigurno izbegnuto plaćanje poreza ovoj zemlji, što direktno utiče na nivo i na kvalitet života građana ove zemlje, na kvalitet života svih onih koji funkcionišu i žive i rade u ovoj zemlji.Treba otvoreno govoriti o tome, treba otvoreno govoriti i postaviti pitanje posebno onim ljudima koji žele da se bave politikom, koji žele da učestvuju u političkom životu u Republici Srbiji – zašto prodaja jedne firme ili vlasništvo u jednoj firmi, zašto iza nje treba da stoji osam ofšor kompanija? Zašto, koji je razlog bilo koga ko ima dobre i otvorene namere prema ovoj zemlji, koji želi pošteno da radi ovaj posao, zašto treba da otvori firmu na Mauricijusu? Zašto bi neko, po kojoj vrsti logike, imao račun u Delaveru, na Mauricijusu, na Kukovim ostrvima, Maršalskim ostrvima, Virdžin ostrvima, zašto bi to ostrva?)Spomenuo sam, gospodine Rističeviću, i Kukova ostrva, ali se bojim nažalost da će se pronaći mnogo takvih ostrva i poreskih rajeva gde će se pronaći ta sredstva.Ono što treba da bude poruka naše stranke i treba da bude poruka svima je da smo mi u politiku, da smo mi u ekonomski život ove države uneli, zahvaljujući Aleksandru Vučiću, jedan sasvim novi kvalitet, to je da smo napravili da se i dan-danas borimo da poslovni ambijent u ovoj zemlji bude dobar. Rezultat svega toga je da mi imamo investitore iz različitih zemalja, dakle iz celog sveta, svi su dobrodošli i svi oni dolaze u Srbiju da investiraju, da zapošljavaju ljude upravo zbog toga što imaju sigurnost, što je Srbija stabilna zemlja i što naravno imaju ovde razne pogodnosti, ali koje su oslonjene na tržište, koje su oslonjene na našu kvalitetnu poresku politiku, monetarnu politiku i povrh svega zbog toga što je Srbija jedna stabilna zemlja, stabilna ekonomija, koja ima jako dobru dobru budućnost, koja se na dnevnom nivou, dakle svakodnevno, modernizuje, koja donosi nove zakone, nove zakonske okvire koji su potrebni kako bi kapital koji se ulaže ovde bio siguran, kako bi mogao na kvalitetan način da se ophodi i kako bi mogli da zaposlimo što veći broj ljudi.Ne mogu da ne kažem i to da pored ovog tajkunskog novca i ono što je dobro u finansijama, i o tome je govorio Siniša Mali, jako, jako kvalitetno sinoć u jednoj televizijskoj emisiji – ne možete novac da sakrijete, ne može ga Dragan Đilas sakriti ni na Mauricijusu, ni u Mauritaniji, ni u bilo kojoj državi na svetu i ono što je važno je da se tokovi novca pronađu i da se konačno izvrši jedna sveobuhvatna istraga odakle taj novac i ko je oštećen zarad bogatstva bogatstva određenih ljudi koji žive ovde u Srbiji i koji rade i koji plediraju da budu politički lideri.Ali, nije to vezano samo za tajkune, to je vezano za sve one koji dobijajući novac iz inostranstva žele da uruše ugled ove države i žele da, naravno, planski, sistematski uruše ugled ove države kroz pokušaj dehumanizacije, a koliko smo videli zahvaljujući saradnji sa narko-klanovima i narko-kartelima i eliminacije lidera SNS i predsednika Republike Srbije, gospodina Aleksandra Vučića, ali i naravno njegovih prvih saradnika, onih ljudi koji personifikuju naš rad, našu posvećenost i sve ono što smo uradili i što želimo da uradimo dobro za Srbiju. Sve ono što smo promenili, menjajući mukotrpno tajkunski režim, menjajući mukotrpno to da se iz stranih ambasada upravlja Vladom Republike Srbije. Menjajući tu mantru i takav vid ponašanja našeg političara između 2000. do 2012. godine, kada im je čistačica iz ambasada naređivala šta će da rade, kome da dodeljuju poslove i kako da se ponašaju?I, ne mogu da ne kažem i da nestanem u odbranu šefa našeg poslaničke grupe, doktora Aleksandra Martinovića koji je brutalno napadnut, brutalno napadnu od onih isto takvih kao što je Dragan Đilas, gde ne možete da pronađete odakle im novac, odnosno nešto od toga se zna, niko od njih ga nije zaradio na tržištu. Niko živi ne zna koja su to znanja, kako je to Martinović danas govorio, jedan dan su novinari, drugi dan su stručnjaci za politički sistem i izbore, treći dan ispred Predsedništva Republike Srbije sa tim tzv. opozicionim prvacima koji imaju 1% podrške, žele nasilno da upadnu u predsedništvo Republike Srbije.Podsetiću vas na istog tog gospodina Nedeljkova, svedoci su svi mediji postoje slike, postoje dokazi o tome da je zajedno sa tim ljudima, tim rušiteljima, želeo i hteo i bio na prvoj liniji ulaska u Predsedništvo Republike Srbije, valjda šta da uhvate, da nasilno sruše vlast, da nasilno sruše Aleksandra Vučića. Onda ste sutradan nevladin sektor, onda se žalite svima da ste diskriminisani.Zašto? Smeta vam Martinović zato što je patriota? Smeta vam zato što zajednički ovde radimo na tome da donesemo što bolje zakone, ali otvoreno govorimo o tome da ćemo žestoko da se obračunamo sa organizovanim kriminalom i mafijom, zato što govorimo o tome da u ovoj državi nema više svetih krava. Zašto bi neko u ovoj zemlji bio sveta krava? Zašto on ne bi bio konkretno predmet neke istrage? Zašto za neke ljude, obične ljude je potrebno i normalno je da kad im to poreska uprava ili bilo koji drugi nadležni organ zatraži da daju svoje zatraži da daju svoje podatke, da daju informacije koliko poreza plaćaju, da li plaćaju poreze, da li plaćaju doprinose, kako se finansiraju, kakav posao, kakav biznis rade, a za neke to Ako pomenete izvore njihovog finansiranja onda je to udarac i prst u oko, ljudskim pravima, razvoju demokratije i raznoraznim floskulama tih potomaka komunističkih lidera i lidera iz vremena samoupravnog socijalizma.Dame i gospodo, završeno je sa tim vremenom. U ovoj državi su svi jednaki i ne govorimo o tome apsolutno

mi se borimo da se ljudi bore svojim idejama, kvalitetima, školom, znanjem, vrednoćom, ali ne želimo ni da dozvolimo da vama isti taj Aleksandar Martinović bude kao kao šef naše poslaničke grupe, vreća za udaranje. Mnogo ste se uzbudili, zato što je on reko da ćemo naravno, da se borimo političkim svim sredstvima, borićemo se znanjem, borićemo se radnim mestima, borićemo se radom ovde svakodnevnim i nikada nismo rekli i nikada se nismo žalili zato što svaki dan primamo udarce.Da li ste ikad uzbudili kako to Martinović danas reče, kada je vređan sin predsednika Aleksandra Vučića, brat, roditelji, majka, otac, kada je dehumanizovan gotovo svakodnevno od strane udruženih, kombinovanih mafijaško-političkih krugova? Niko ni mukajeta, da li je tako? Ali vam je zasmetalo što je Martinović rekao istinu. Zasmetalo vam je što je Martinović rekao da ste vi uzeli sebi pravo da zacrnite portal Otvorenog parlamenta kada ste vi procenili, navodno da je demokratija ukinuta u parlamentu i Republici Srbiji, kao valjda vrhovni organi, vrhovna institucija koja određuje u ovoj zemlji šta je demokratija, a šta nije.Dame i gospodo narodni poslanici, građani Republike Srbije u ovoj zemlji ko će biti i ko će voditi državu i ko će biti lider ove države određivaće samo narod Republike Srbije, samo građani i oni su se gotovo plebiscitarno, kako to statistika, a što jeste tema ove naše današnje sednice kaže odredili i određuju se. Prema tome, da nas vodi onaj koji ima statistički preko 60% podrške građana Republike Srbije. Takođe i svi mi ovde koji sedimo i koji činimo u parlamentu na čelu sa Aleksandrom Martinovićem i neće te nas ni uplašiti i nećete nas zaplašiti time što ćete nas tužiti nekoj međunarodnoj organizaciji i instituciji i slati pritužbe na to što neko vas ovde diskriminiše. A koliko možemo da vidimo, jako lepo i jako bogato živite u ovoj zemlji Srbiji u kojoj se mi borimo za radna mesta. Mi borimo za svaki kilometar auto-puta, a vi ćete nekim stranim parama da radite različite projekte i da nam držite ovde predavanje o tome kako mi treba da radimo svoj posao a Aleksandra Vučić izađe na izbore i dobije 60% glasova.Gospodo glasova.Gospodo ako želite da se bavite politikom, Srbija je demokratska, slobodna zemlja. Izađite na izbore, kažite građanima šta je vaš program. Dobite određenu podršku i možemo da razgovaramo o tome u parlamentu, u lokalnoj skupštini, bilo gde je tome mesto. Ali, da znate da nećemo dozvoliti ovakve stvari koje su se dešavale u proteklih nekoliko dana, da vi kao vreću i kao slobodnim stilom udarate nekoga ko jeste nama ovde prvi među jednakima i ko jeste glasnogovornik naše politike iza koga stojimo na putu posvećenosti, rada, naravno razvoja parlamentarizma, otvorenosti i naravno razvoja i rasta Srbije. Tako ćemo i nastaviti. Mi smo ovde složni, složni da zajedno sa Aleksandrom Vučićem gradimo Srbiju, da otvaramo radna mesta, ali naravno na tom putu nećemo dozvoliti da niko ugrožava volju građana Republike Srbije, sem naravno ako se kandiduje na izborima, osvoji određen broj glasova. Zato dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo sa našom graditeljskom politikom, politikom podrške Aleksandra Vučića i svega onoga što je SNS uradila u prethodnih šest godina. Hvala.

tv ekrana se pojavi Dragan Đilas i govori šta je moral, šta je nemoral i šta je pravda i šta je nepravda. Ta politička i ljudska fukara, to dno u svakom smislu se drzne da drži predavanje građanima Srbije o tome šta je moralno a šta je nemoralno. I danas je zaćutao i nema ga, ne govori ništa, samo njegovi sledbenici, mali procenat koji je ostao bolesnika govore o tome da tih miliona nema, da tih svih tih aviona, kamiona, miliona računa ko zna gde, da sve to ne postoji, da je sve to izmišljotina, ali činjenice govore drugačije. Upravo će danas i sutra i narednih dana biti krivo istraživačko novinarstvo Draganu Đilasu. Pa će stari i ugledni dnevni časopis kao što su "Večernje novosti" za njih postati tabloid.

je Srbiji tog foliranta i tog foliranja, te glume Dragana Đilasa. Dosta nam je svakog dana da slušamo ološ u medijima kako priča da nema prostora u medijima. Preko 50% Srbije gleda upravo taj medij za koji još nismo ustanovili da li je iz Luksemburga, sa Dorćola, Novog Beograda, odakle odakle je. Kad gostuje na toj televiziji, da li ode u Luksemburg, pa govori iz Luksemburga ili sa neke beogradske opštine, odakle priča? Da li se teleportuje u Luksemburg, pa govori?Dosta je više tog nemorala, tog bahaćenja, tog iživljavanja nad svima nama, kao da su građani Srbije glupi i ne znaju da tih skoro šest miliona nije mogao legalno da stekne. Što ih nisi ostavio Srbiji? Što si sakrio te pare?Ja čak počinjem da mislim da je on čovek ozbiljno oboleo, jer je rekao da tih para nema i da nema račun na Mauricijusu. Ko zna koliko tih računa ima.

li će te pare sad da uzme, pa da vrati? Neće, naravno. Uopšte nemam tu dilemu. Ne može lopov da vrati nešto od onoga koga je ukrao. Nije ni 619 miliona uzeo da vrati, ni dinar od toga.Koliko si maski kupio? Koliko si dao svojoj državi za vakcine? Koliko si, ološu jedan, para dao za respiratore? Koliko si deci dao para da se leče? Koliko? Nego državni fond je omogućio Aleksandar Vučić, iz koga pomažemo lečenje dece. Koliko si, za one koje brineš da nemaju stanove, mlade bračne parove, koliko si im stanova omogućio, a koliko si im uzeo dok si bio na vlasti? Koliko si majkama dao za veštačku oplodnju, a koliko si porodiljama uzeo u gradu Beogradu dok si vodio grad?To su pitanja na koja duguješ odgovore. Ponajmanje ti imaš pravo da se pojaviš bilo gde u medijima i da govoriš šta ne valja danas u Srbiji. Ne valjaju putevi, brze pruge, radna mesta, fabrika vakcina,

I kome je to služilo što je on pravio? Služilo je za letovanje na Mauricijusu. Da se zavitlava sa nama, da kaže – ja sam pre 20 godina bio na Mauricijusu, vodio sam malo porodicu da se brčkamo, i to baš u to vreme koje govore da je bilo strašno, devedesete, 2000. godina, kada su građani Srbije imali prosečnu platu, ne znam ni ja, bio sam mali tada, pedesetak maraka, kolika je bila prosečna plata. On je išao na Mauricijus sa familijom. Od kojih para? su te pare dolazile od Soroša, od nekih drugih spolja? Onda dođe da mi govori o moralu i nemoralu. O tome šta je pravda, šta je nepravde.Nepravda je da te gledam uopšte na bilo kojim medijima. Nepravda je da ti možeš da se obratiš bilo kome u javnom životu Srbije. Nepravda je da ti imaš mogućnost da se kandiduješ za bilo šta. To je nepravda.Građani Srbije od tebe jedino što hoće to je da vratiš pare i da ti vide leđa već jednom, pa idi, idi na Mauricijus, ostani i ne vraćaj se nikad u Srbiju i ti i tvoji partneri, tvoji lopovi, tvoji prijatelji, Belovuci i ostali.Svi koji ste krali odgovaraćete, vratićete ono što ste pokrali građanima Srbije, ali nećete više moći da dobijete bilo kakve izbore, jer ljudi u Srbiji nisu naivni, dobro znaju ko radi u njihovom interesu, dobro znaju ko svoju glavu stavlja na panj zbog Srbije i da je to jedino spreman uvek za Srbiju, za njenu decu da uradi Aleksandar Vučić, i samo Aleksandar Vučić, niko drugi.Nije za Srbiju prethodnih 50 ili 100 godina uradio ovoliko koliko je predsednik Srbije Vučić uradio danas. Što ga osporavaju toliko? Pa, zato što su iza njih samo minusi ostajali. Rupe, minusi i krpe.Građani Srbije ne mogu posle toga decenijama da dođu sebi posle takvih lopova. Jedva smo Srbiju podigli, doveli ovde gde jeste, sada da bude jedna od lidera u Evropi i pobunili se, ko? Mafija i ološ, uličari, tajkuni, ponestalo para. Željni smo opet da jašemo po leđima građana Srbije. Pa, je govorio da neće da se vakciniše, pa je otišao prvi da se vakciniše. I pre najstarijih sugrađana on da stane da se vakciniše, a preko svojih raznoraznih prijatelja pušta ljudima da se ne vakcinišu. Kupi vakcine, pomozi svojoj državi, kaži istinu, reci krao sam, možda ti i oprostimo, ali pare ćeš da vratiš.To ako ti građani oproste što si krao, ne znači da ćeš pare da zadržiš u svom džepu, nego vrati novac građanima, plaćaj porez u Srbiji, nemoj da iznosiš pare na ostrva i da nam pričaš kako si letovao pre dvadeset godina, baš nas briga gde si ti letovao, zanima nas od kojih para, kako si te pare stekao, to je ono što nas zanima, a ne gde ti letuješ i da li si kupio onaj kupaći ili ovaj, i da se prenemažeš tamo kao neka seka persa na svojim konferencijama, da praviš neke face tužne, jadne. Da li treba da te žalimo možda,

Zahvaljujem.Reč ima zamenik predsednika poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu, Sandra Zahvaljujem, uvaženi potpredsedniče Orliću.Uvažena gospođo ministar sa saradnicima, danas je na dnevnom redu, a imali smo prilike iscrpno da i govorimo o ovoj temi – Predlog odluke o Programu zvanične statistike u periodu od 2021. do 2025.Mnoge moje kolege su danas govorile o statistici kao vrlo kompleksnoj nauci, ali ono definitivno što bih ja volela da je moguće uvesti u statistički program i statističku nauku jeste praktično statistika koja bi obuhvatila i ove perače prozora na rajskim ostrvima, jer definitivno tu statistiku država Srbija, a Boga mi, ni svet, čuli smo danas, region nema bogatijeg opozicionog političara, ako uopšte može da se nazove opozicijom od Dragana Đilasa, svet nije video, čini mi se, tajkuna koji se bori u redovima opozicije i misli da ga narod i građani Republike Srbije shvate ozbiljno.Dugo

istraživačkim putem, jel tako, dozvoljeno i da neki drugi novinari se bave nekim određenim specifičnim istraživanjima, kao što su to učinili novinari „Novosti“. Došli smo do strahovitih saznanja, ništa, zapravo, što nas je iznenadilo, već nešto što smo i u prethodnom periodu sasvim sigurno znali, samo nismo zapravo znali koliko je Dragan Đilas vešt da te dokaze sakrije.Boga mi smo se iznenadili da je tih 619 miliona, zapravo samo vrh ledenog brega i da on, zapravo, mnogo miliona i stotina, a ko zna koliko, nadam se da ćemo uspeti u narednom periodu da utvrdimo, odnosno da će to uspeti nadležne institucije, koliko je to novca Dragan Đilas perući prozore po Mauricijusu, drugim rajskim ostrvima i poreskim rajevima uspeo da skloni.Nakon tog, kažem, zemljotresa, mnogo je vremena trebalo da nam se Dragan Đilas obrati. Zaista nakon nekog nesrećnog kokodakanja koje smo imali priliku da čujemo od nekih njegovih najbližih saradnika koji su nevešto sinoć istrčali sa nekim papirom da zapravo ti računi ne postoje. Imali smo priliku, gospodine Filipoviću, bili ste u sali, u isto vreme se obratio Dragan Đilas, naravno na jednoj od svojih televizija, prilično, rekla bih, devastiran i iscrpljen od onoga što se dešavalo, pretpostavljam u njihovim redovima prethodni, odnosno, današnji dan i prethodnu noć, a to je žestoka panika i histerija, na koji način opravdati sada nešto što je defakto i dejure istina.Definitivno, ono što smo danas čuli od Dragana Đilasa, a što je Marinika Tepić sinoć objavila, da ne postoji, i dalje tvrdi da nema račun na Mauricijusu, već sinoć su uspeli novinari da demantuju i da kažu da ono što su predstavili građanima Republike Srbije, a to je da ovaj popularni perač prozora, jedan od najbogatijih, zapravo najbogatiji perač prozora na svetu, koji je uspeo da od osvedočenog lopova postane i osvedočeni lažov, rekavši da nema račun na Mauricijusu, a tu konferenciju za novinare smo imali priliku da slušamo kada je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, praktično, dao Draganu Đilasu priliku da kaže da ima račun, da taj račun, odnosno postojanje i sredstva na tom računu opravda, Dragan Đilas je izašao na konferenciju za novinare i rekao da taj račun ne postoji, da je sve izmišljotina i da je samo pre 20 godina išao na put na Mauricijus i da je to sve što on o tom rajskom ostrvu i poreskom raju zna, ali se ispostavilo da Dragan Đilas laže. Ko laže, taj i krade, očigledno.Ono što smo imali prilike da vidimo iz ove dokumentacije jeste da Dragan Đilas, pored novca koji ima na švajcarskim računima, podsetiću vas da su u pitanju četiri računa po švajcarskim bankama, na računu na Mauricijusu ima preko 6 miliona evra. Što bi rekao moj kolega Jovanov, ako je zaboravio na tih 6 miliona, bogami, koliko je to onda ostatka od onoga što je uspeo da upiše u svoju memoriju?Pretpostavljam da se sinoć bavio samo prikrivanjem svojih tragova i prisećanjem gde su to još u poreskim rajevima po čitavom svetu, a koliko sam razumela novinari imaju podatak za ukupno 17 računa, gde se to još kriju opljačkani novci građana Republike Srbije.Uverena čisto da ne bude neke nejasnoće, kažem da smo juče dobili dokaze da ti računi postoje i da je zapravo ovo još jedan pokušaj hiperprodukcije laži Marinike Tepić i Dragana Đilasa, kojim pokušavaju samo još novim lažima da ovu temu, a videli ste da su pokušali javnost da zatrpaju i nekim drugim temama o kojima, zaista, ne bih dala ovde ni jedan jedini komentar, kako bi afera Mauricijus postala tema broj dva, odnosno kako se više o tome u Srbiji ne bi govorilo.Međutim, u Srbiji se zaista od juče samo o tome govori i nastaviće se i ovde, nastaviće se nadam se i u nadležnim organima razgovarati upravo o ovim računima. Ja u rukama držim dokaz da ovaj račun i te kako postoji, da je banka svoja vlasnička prava prenela na drugo privredno društvo i da je ova banka i te kako postojeća. Imamo čak i papir u kome piše da je upravo Dragan Đilas vlasnik ovog računa, da ima pravo da raspolaže sredstvima na ovom računu.Isto tako, mogli ste čuti juče da je vlasnik i nekoliko računa, kao što sam rekla, i u Švajcarskoj gde je sa svojim bratom Gojkom Đilasom i još jednim poslovnim partnerom takođe nadležan za manipulisanje i na tom računu.Takođe, juče informacija koja je jako važna, odnosi se i na finansijske akrobacije i fiktivne prodaje firmi koje je Dragan Đilas obavio sa bugarskim biznismenom, izbegavajući da plati porez.Sasvim je sigurno da je sve ovo što imamo priliku da vidimo, pored toga što se sakrivao novac građana Srbije, Dragan Đilas mesec dana nakon što je prestao da bude predsednik Demokratske stranke 2014. godine, to je praktično mesec dana posle izlaska njegovog zvanično iz Demokratske stranke, on je otvorio ove račune kako bi… jer, rekla sam i juče upravo sa ovog mesta, njegov buđelar, slamarica je postala očigledno pretesna, pa je zaista negde morao da se premesti novac koji je pokrao od građana Republike Srbije.Upravo Srbije.Upravo je to učinio na ovoj lokaciji, na Mauricijusu. Koliko još lokacija ima, ostaje javnosti da saznaje u budućem periodu.Ono što je sada najvažnije u ovom trenutku jeste da svi nadležni organi u Republici Srbiji, od tužilaštva, pa do Uprave za sprečavanje pranja novca, zaista dođu do svih relevantnih podataka i da Dragana Đilasa pozovu na odgovornost za sve finansijske malverzacije koje, ukoliko postoje, a čim se nešto sakriva, sasvim je sigurno da postoje, upravo vezanim za ove dostupne podatke.Juče ste, a možda i danas… Ako se dovoljno skoncentrišete, za trenutak ću vas i zamoliti da se utišate i da oslušnete. Čujete li? Ja mislim da se savršeno čuje lupanje krilima Marinike Tepić koja se uvom momentu sprema da preleti u drugu stranku. To lupanje je toliko jako da, čini mi se, posle jučerašnjeg zemljotresa to je jedino što će se ćuti, jer Dragan Đilas najavljuje za sutra, kaže, vrlo specifično obraćanje građanima Republike Srbije. Ja samo molim da to obraćanje ne bude ono koje smo gledali u prethodnim vremenima okupano suzama, kukanjem i pretnjama.Sve što smo danas od Dragana Đilasa mogli da čujemo, a imao je vremena, postoji internet, znate, u današnje vreme, da obavestimo i Dragana Đilasa o tome, mogao je da zatraži da mu se dostavi papir u kome će se reći i potvrditi da Dragan Đilas nema račune na Mauricijusu, da je sve to do čega su novinari došli laž. Međutim, on je rekao - to ću uraditi za par dana. Zapravo, Dragan Đilas zna da to neće uraditi nikada, jer će upravo iz Mauricijusa iz ove banke stići jedan ovakav papir koji kaže da je Dragan Đilas vlasnik računa, ali i vlasnik 6 milion evra koje je od građana Republike Srbije pokrao i skladištio na Mauricijusu, nadajući se da se to nikada neće saznati.Dakle, od njegovih pretnji nema ništa. Nas njegove pretnje ne zanimaju. Preti da će nas tužiti, preti, a njegovi drugi neki prete da će nas i šišati. Dakle, sve što radite, govori o vama.Rekoh maločas, na početku izlaganja, osim što lažete i kradete, mi smo to u prethodnom periodu i građani Republike Srbije i te kako osetili. Dakle, mi ćemo nastaviti da radimo svoj posao ovde, nepokolebljivo. Nastavićemo da iznosimo sve afere Dragana Đilasa, Marinike Tepić, ali nemojte zaboraviti i onoga koji se javio i pitao – zašto meni niste našli ništa, kako to Marinika i Dragan imaju kojekakve milione i hiljade evra na računima, a mene ste jadnog ostavili bez ništa? Govorim o Borku Prada Stefanoviću, kome, osim verovatno kolekcije „Prada“ cipela, ne možete naći ništa pametnije. Pretpostavljam da je čovek svu svoju imovinu, da li je ona stečena legalno ili ne, uložio u cipele, ali neka ostane na tome.Svakako da ukoliko postoji nešto što bi i Borka Stefanovića, koji se samoprijavljuje za istragu, dovelo u vezu sa kriminalom, nije problem, nadamo se da ćemo u ovoj mreži kriminalaca, korupcije, mafije i mafijaških krugova otkriti i to, ali i jednu opasnu činjenicu – da li su upravo ovi kriminalci oličeni u režimu režimu bivše vlasti, poput Marinike Tepić, Dragana Đilasa, ali nemojte zaboraviti i druge, Vuka Jeremića i ostalih, imali veze sa mafijaškim krugovima. Za neke se već i međunarodni sudovi interesuju, za ove naše ja se nadam uskoro, vrlo, vrlo uskoro domaći i dajte da više stanemo na kraj svemu onome što se zove kriminal, što se zove korupcija, a pre svega još jednom apelujemo odavde da tužilaštvo preispita ulogu upravo Marinike Tepić i Dragana Đilasa u aferi prisluškivanja i pokušaja atentata i državnog udara na predsednika Srbije i na Republiku Srbiju. Hvala. Zahvaljujem, gospođo Božić.Dame i gospodo narodni poslanici, pošto više nema prijavljenih za reč, pitam predsednike, odnosno ovlašćene predstavnike poslaničkih grupa i ostale koje eventualno nisu iskoristili pravo iz člana 96. da li se neko za reč javlja? Ne.Zahvaljujem.Zaključujem pretres.Zahvaljujem i ministarki i njenim saradnicima.Mi nastavljamo sa zajedničkim jedinstvenim pretresom o predlozima odluka iz tačaka 3. do 6. dnevnog reda.Primili ste materijal.Podsećam da je predviđeno vreme definisano članom 97. u poznatom trajanju, da se ravnomerno raspoređuje po poslaničkim grupama.Molim sve grupe, ukoliko to nisu učinile, da sada odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.Da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč za zajednički jedinstveni pretres koji sada otvaram o Predlogu odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, koji je podnet 26. februara 2021. godine, Predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, sa ispravkom, od 25. februara 2021. godine, Predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine

reč.Pošto na listama nemamo prijavljenih, pitam na samom kraju da li neko ko nije iskoristio pravo po članu 96. želi da se javi sada? Ne.Još jednom zahvaljujem i zaključujem i ovaj zajednički jedinstveni pretres.Hvala svima.Nastavljamo sa radom sutra u 10.00